Hvala.

Evo nastavljamo dalje, slijedeća točka je: - Konačni prijedlog Zakona o službenoj iskaznici, drugo čitanje, P.Z. br. 319. Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85. Ustava RH i čl. 172. u svezi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 Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovani državni tajnik Juro Martinović, izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče HS, uvažene zastupnice i zastupnici. U skladu sa razvojem informacijskog sustava i digitalizacijom usluga tijela države uprave pravosudnih i drugih državnih tijela potrebno je svim zaposlenicima tih tijela omogućiti jednostavan i brz pristup različitim bazama podataka i aplikacijama koje koriste za obavljanje poslova, te elektronički potpis akata čime bi se stvorile pretpostavke za učinkovitiji i sigurniji rad državnih tijela u digitalnom okruženju. Upravo zbog toga se predlaže uvođenje službene iskaznice za zaposlenike svih državnih tijela osim onih koja su osnovana zakonom kojim se uređuje Sigurnosno obavještajni sustav RH. Službena iskaznica će se koristiti kao sredstvo za pristup elektroničkim uslugama, te za aktivaciju drugih autitipkacijskih ili potpisnih sredstava i potpisivanje akata za koje će korisnik službene iskaznice biti ovlašten. Također službena iskaznica moći će se koristiti i za fizičku identifikaciju i beskontaktnu primjenu radi registracije ulaska u prostor državnog tijela ili u druge svrhe propisane posebnim propisima. Službenom iskaznicom omogućava se njezino korištenje preko čitača pametnih kartica, kao i korištenje mobilnog identiteta na, te udaljenom cloud potpisivanjem čime se osigurava visoka razina sigurnosti elektroničkog identiteta. Poslove registracije sa svrhom izdavanja službenih iskaznica za zaposlenike državnih tijela i uručenje službene iskaznice zaposlenicima, te vođenje evidencije o izdanim službenim iskaznicama obavljat će registracijski uredi u državnim tijelima u pravilu jedinica za ljudske potencijale u državnim tijelima ili službene osobe koje čelnik državnog tijela ovlasti za taj posao. U roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona državna tijela su dužna putem nadležnog registracijskog ureda pokrenuti postupak za izdavanje službenih iskaznica zatečenih zaposlenika osim za službenike MUP-a, Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH za koje će se službene iskaznice izraditi nakon što im isteknu certifikati postojećih. Donošenjem ovog zakona uvelike će se digitalizirati, pojednostaviti i optimizirati rad svih zaposlenika državnih tijela, te nastavno i kvaliteta usluga prema građanima. Hvala vam na pozornosti. **Sanader, Ante (HDZ)** Evo imamo nekoliko replika, prva je poštovani Željko Pavić. Poštovani tajniče, već smo na prvom čitanju puno govorili o tome da smatramo da je ovaj zakon zapravo nepotreban jer smatramo da je i ovakva iskaznica nepotrebna, međutim evo došlo je do toga da smo došli do drugog čitanja i to će danas vjerojatno biti usvojeno nakon ove rasprave i nije nam jasno zbog čega se servisi koji već postoje u RH ponovo grade na drugim platformama i na drugačiji način, zašto se ponovo troši novac za iste stvari? Rekli smo da već postoji i mogućnost potpisa i u cloudu, znači nema potrebe da se izdaju novi certifikati, postoji mogućnost da se obavi autitikacija na drugačiji način i postoji mogućnost da se prilikom dolaska na radno mjesto biometrijom zapravo čovjek identificira. I sad smo došli u situaciju da, evo za od nepunih godinu dana, ćemo dobiti još i digitalni identitet, to se trenutno, o tome se trenutno raspravlja u EU parlamentu, hoće li tu doći do nekakvih promjena nakon toga? …/Upadica Martinović: Hoće li doć?/… Do nekih promjena u Uvaženi zastupniče, dakle ovaj projekt, ovaj zakon ako ja mogu tako nazvat projektom, Ministarstvo pravosuđa i uprave kao Vladin resor radi sa Središnjim državnim uredom za digitalizaciju i to je primarno stvar koju su oni stručno osmislili, a mi smo im kao Vladin resor dali taj pravni suport. ja prepoznajem mislim da se ne radi ni o kakvim ponavljanjima i ni o kakvim preklapanjima, dakle bilo je upita koji su povezuju i sa osobnom iskaznicom, al ja mislim da su stvari potpuno različite, osobna iskaznica služi u jedne druge svrhe i smatram da njezin i hardverski potencijal nije takav da bi mogao imati ono što će imati ova iskaznica koju će imati svi zaposlenici u državnoj upravi. Uvođenjem službene iskaznice svi zaposlenici državnih i javnih službi, ako se ne varam, registrirat će se prilikom ulaska na svoje radno mjesto i na taj način ćemo dobiti evidenciju dolaska i odlaska sa radnog mjesta odnosno satnicu. Hoće li u nekome trenutku nakon što se iskaznica ova službena iskaznica uvede, pa prođe recimo nekoliko mjeseci mi zastupnici i zastupnice ili javnost imati na uvid evidenciju dolaska na radno mjesto svih, a pretpostavljam da su izuzetno mnogobrojni djelatnika po raznim agencijama, uredima i slično, jednostavno hoćemo li moć vidjeti koliko tih ljudi ustvari i kada dolaze na posao, hoće li nam ti podaci biti dostupni? Hvala. ovaj zakon dakle omogućit će tu stvar makar to nije, taj segment nije novina sa ovom iskaznicom, dakle svugdje tamo gdje se odvijaju radni procesi i u privatnom i u javnom sektoru poslodavci pokušavaju ostvariti uvid u to kada im zaposlenici, u ovom slučaju službenici, državne uprave dolaze na radno mjesto i dakle ovo je stvar koja je samo jedna od najmanje važnih segmenata u ovoj iskaznici, a da li će ti podaci biti dostupni javnosti to se ne regulira ovim zakonom nego Zakonom o pravu na pristup informacijama i ako je to nekome od interesa sigurno će moći dobiti da li bilo koga može zanimat minute kašnjenja nekoga, ako ga baš to zanima sigurno će po Zakonu o pravu na pristup informacijama moći to dobiti. Blažević. **Blažević, Anamarija (HDZ)** Hvala. Evo stvarno mislim da svi težimo informatizaciji, digitalizaciji, ali i što jednostavnoj administraciji. Donose li nam službene iskaznice upravo sve to u nekakvom kompletu? Da li je u planu spustiti ovakav način službenih iskaznica i na regionalnu i lokalnu upravu? I jedan doprinos raspravi koliko je rad službenicama sa svojim osobnim iskaznicama umjesto sa nekakvim drugim službenim iskaznicama naime pitala sam jednu djelatnicu u gradskoj upravi kod mene u gradu koja je sada ulazi u razne platforme putem čitača i svoje osobne iskaznice, koja je rekla da joj nije lagodno da bi više voljela imati službenu iskaznicu jer ipak je osobna iskaznica njena privatna iskaznica na kojoj su njeni podaci i ona to ne potpisuje u svoje ime nego u ime službe odnosno ono što mora rješenje ili nešto napraviti. Uvažena zastupnice dakle ovo je sigurno, ovo je početak reklo bi se iako ova platforma, nacionalna platforma za elektronički potpis i elektronički pečat se razvija već neko vrijeme. Sada se sa ovim iskaznicama ide na tu platformu. Smisao je ne samo evidencija radnog vremena, rekao sam to je zadnja stvar, ali smisao je da se iz normalnog funkcioniranja državne uprave, a nakon toga pretpostavljam i druge uprave lokalne javne samouprave da se uklone papiri, uklone, uklonu nepotrebne šetnje. Dakle, danas nakon ovoga kad ova platforma u potpunosti zaživi, kada iskaznice u potpunosti zažive, službenik koji rješava upravni predmet kao dio izvršne vlasti neće morat se dopisivat sa drugim dijelovima državne uprave nego će jednostavno kroz taj sustav moći pristupit svim bazama relevantnim za tu njegovu, taj njegov konkretni postupak i riješiti to bez ikakvog kolanja papira. Naravno, ideja je da se i oni kojima mi, zbog kojih mi postojimo, dakle ljudi imaju isti takav pristup da i s njima imamo istu komunikaciju. Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani državni tajniče i nakon svih rasprava koje su vođene na ovu temu zaključujem kako je u pozadini donošenja ovog propisa ipak želja i potreba vladajućih da odnosno ozakonjuje rad paradržavnih, kako ih drugačije nazvati tvrtki poput AKD-a odnosno same FINE koje već ionako uspješno isisavaju milijune kuna iz Državnoga proračuna temeljem nekih drugih propisa kroz zaostale, pa mogu reći i preskupe tehnološki polu upotrebljive proizvode i usluge kojima zapravo opterećujemo naše gospodarstvenike koji koče razvoj i usporavaju sve pozitivne napore u samoj digitalizaciji i digitalnoj transformaciji ove države. Pa mogu li vas slobodno pitati dokada ćemo kao društvo tako funkcionirati? Zahvaljujem. **Martinović, Juro** Naravno uvažena zastupnice možete me slobodno pitati, ali ja se s vama ne slažem u tome. Dakle, ja smatram da je ovo jedan, dakle priča, da je ova priča dakle sukladna današnjim intencijama, dakle sukladno današnjim tehnologijama i da mi moramo ići korak naprijed. Da li polemizirat s vama da li je najbolji put ovaj koji je izabran? Naravno apsolutno se ne slažem da je u bilo kakvim primislima ovoga projekta nekome pomoći da zaradi još nekakav novac poput tih koje vi spominjete AKD-a ili FINE. Dakle, to jesu poduzeća koja posluju na tržištu, rekao bih u ovoj djelatnosti ali nema govora da je bilo tko ovako, ovakav veliki projekt značajan za razvoj društva osmislio kako bi nekom pomogao da zaradi u 2-3 godine nekakav novac. Slijedeća replika poštovani Zvane Brumnić. kompjuter, baza, arhitektura baze je svjestan da ovo što vi govorite sa govornice bi trebalo biti povreda Poslovnika onaj Članak 238. vrijeđanje zdravog razuma, jer u samoj arhitekturi baze, a ne na toj kartici se nalazi ovlaštenje čemu netko može pristupiti. Tako da davanje ovih kartica služi samo tome da bi netko na neki način zaradio nešto što mi već imamo. Vi trebate, Grad Zagreb je imao prijavu ono palac. S time ste mogli riješiti sve jer ionako sve ostalo piše u bazi čemu ćete pristupiti, čemu smijete pristupiti, što možete, što ne možete raditi. Tako da cijela ova priča s vašom iskaznicom, mislim mi u saboru imamo dvije iskaznice, a kad bi vam ja rekao koliko iskaznica sam u svom životu dobio ne bi li Odgovor. **Martinović, Juro** Uvaženi zastupniče Brumnić, naravno možete i nakon ovog mog odgovora podići dakle pločicu i reći da, da replicirate da vas vrijeđam, ali jednostavno ovo što govorite nije točno. Dakle, ja sam u Ministarstvu pravosuđa za ovih nekoliko godina koliko sam državni tajnik uređivao puno sporazuma kojima smo dopuštali nekome da pristupi bazama podataka koje su pod našom kontrolom. Nije u samoj bazi podataka sadržana mogućnost niti pravna, a još manje informacijska kojoj može pristupiti. Dakle, prije jedno 3 godine u implementaciji Zakona o državljanstvu mi smo pokrenuli proces kako bi HZZ moga pristupiti našim bazama u kaznenoj i prekršajnoj evidenciji izravno. To je jedan proces. Ta baza postoji i mi je vodimo, kao što postoje mnoge baze. Onaj tko je odgovoran za bazu ima podatke tko može pristupiti, ovo sad se to širi dakle mi ćemo ljudima koji rade na pojedinim upravnim predmetima omogućit da pristupe svim bazama koje se vode u različitim …/Upadica Sanader:

ja bi stvarno volio da ovo što ste vi izrekli čuje neko ko se bavi informatikom i da vam objasni da to što ste rekli potpuno krivo. Upravo u toj bazi je definirano tko može pristupit, na koji način i što može radit. To nije definirano, pa to ne može bit definirano na kartici jer kako bi inače radili. Jednostavno ne razumijete. Ja ne …/Upadica Sanader: Vrijeme./…znam ko vas pošalje ovamo da objašnjavanje nešto …/Upadica vrijeme./… državni tajniče, državni tajniče nemate odgovor na to imamo samo odgovor da je ovo bila replika vama pa dobiva gospodin opomenu. Sljedeća replika poštovana Dalija Orešković. 2016. povjerenstvo je provelo povezivanje baze podataka svih državnih tijela, ja nisam informatičar, ali znam kako sustav funkcionira. Znam da kada se bilo koji od djelatnika uključi u taj sustav da to sustav evidentira, točno se zna tko ima ovlast što može vidjeti i u kojem trenutku je nešto vidi. Prema tome iskaznica s tim nema nikakve veze. Ovdje je doista u pravu svaki zastupnik koji kaže da je ovdje središnji državni ured izmislio projekt da opravda trošak iskaznica. A koliko su one učinkovite? Dobro vam je rekao kolega Brumnić, koliko je saborskih zastupnika evidentiralo svoje kartice one na ulazu, a koliko ih je doista prisutno u sabornici to znaju svi naši građani. A koliko se Hrvatska sposobna digitalizirat, vidi se iz ove tu kartice, dakle ispred mene je pet od toga eventualno tri se koriste, a niste nam omogućili da kada se prijavljujemo za replike ili povrede poslovnika da to možemo napraviti na digitalan način da maltretiramo zaposlenike koji ovdje tamo …/Upadica Sanader: Vrijeme./… sjede. Juro** Uvažena zastupnice, dakle ovaj zakonski projekt nije osmišljen kako bi se kontroliralo radno vrijeme niti u izvršnoj vlasti, a još manje u Saboru. …/Upadica

Nema niko prijavljen. Krećemo s raspravom, otvaram raspravu. Prva rasprava je u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta poštovanog zastupnika Davora Dretara. **Dretar, Davor (DP)** Hvala lijepo poštovani g. predsjedavajući. Kad smo čuli ovaj famozni pojam digitalizacija naravno svi smo na tren malo zastali, ja ću samo nekoliko rečenica potrošiti na tu jednu od velikih želja Hrvatske države da imamo funkcionirajuću digitalnost u gotovo svakom aspektu naših svakodnevnih života. Nažalost situacija nije uvijek baš takva i spomenuti sustav e-Građani često ima problema, padaju sustavi, teško se u njih logirati. Moram priznati premda je to na tren izlazak iz teme da su donedavno jedini učinkoviti digitalni sustavi bili oni koji su omogućavali najbržem ili najspretnijim prstima da dobiju određene natječaje, to je moramo priznati funkcioniralo izvanredno, no sa dosta niskom razinom transparentnosti. Što se tiče Zakona o službenoj iskaznici suglasan sam sa gotovo svim kolegicama i kolegama da je to možda jedna iskaznica koja nam nije nužno potrebna, da smo možda taj trošak mogli ostaviti za neko drugo vrijeme, a sve te certifikate odnosno dozvole za potpisivanje određenih dokumenata, pristup određenim bazama podataka ili jednostavno identifikaciju na određenim mjestima mogli provesti koristeći već postojeće sustave. možda nam ovo sada baš i nije trebalo, možda je ovo jedan trošak koji za državu i nije velik, ali nismo u situaciji da se možemo razbacivati novcem. U svakom slučaju mi ćemo ovdje biti suzdržani, ali ćemo kroz neko vrijeme pratiti što će se događati sa ovom službenom iskaznicom odnosno koliko će ustvari vremena uopće trebati da se ona implementira odnosno kratko jasno po narodski da ju netko napravi, da netko na nju položi sve te certifikate i da ona postane ustvari i ozbiljan ili barem potreban instrument svih onih koji će ju imati u svome džepu ili u svojoj lisnici. Hvala. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata poštovanog zastupnika Erika Fabijanića. Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Nažalost imamo drugo čitanje ovog zakona za šta sam apelirao da zbilja ne dođe na ovaj dnevni red. Naime, samo uzimajući u obzir da je to došlo u proceduru to zbilja čovjeka demotivira da uopće bude u ovome Saboru, a kamoli da se opet kandidira. Kod prvog čitanja sam bio izuzetno emotivan, ali ono što se kaže u međuvremenu sam se smirio i shvatio sam da ipak neke stvari se mogu i mirno reći, i dalje u meni ostaje ozlojeđenost da jednostavno nešto što je dogma kao jedan plus jedan jednako dva, u HS-u jedan plus jedan jednako tri zato što je neko pobijedio na izborima pa ima parlamentarnu većinu koja je servis, servis izvršne vlasti i imamo yes mane. Dakle slušo sam i opet sam pregledao čitavu raspravu iz prvog čitanja kao i pitanje što se postavilo u samoj ovoj na početku rasprave, a koje je vezano za osobnu iskaznicu. Dakle, državna službenica odnosno službenica u lokalnoj samoupravi ili koja već jest tvrdi da ona bi htjela službenu iskaznicu jer da osobna iskaznica je ipak njena osobna iskaznica. Dakle, to je službenica koja valjda je prošla državni ispit ili kako se to već zove što mora proći svatko tko radi u javnoj službi a da nije pročitala članak 1. Zakona o osobnoj iskaznici. Osobna iskaznica nije moja, nije moja. U stavku 2. Zakona o osobnoj iskaznici osobna iskaznica predstavlja dio državne informacijske infrastrukture sukladno propisima kojima je regulirana državna informacijska infrastruktura. dakle osobna iskaznica je ta koja služi zato da bi se mene identificiralo u sustav državne informacijske infrastrukture koju Republika Hrvatska ima. Ovim Zakonom o službenoj iskaznici mi stvaramo novu nepotrebnu infrastrukturu. me je strašno dojmilo to je bilo obrazloženje, pa tako i osvrt na moju raspravu iz prvog čitanja gdje kaže osobna iskaznica je elektronična javna isprava koja se ne može koristiti, koja se može koristiti samo u svrhe propisane zakonom. Ja sam zadnji puta čitao, dakle da te svrhe propisane zakonom i sad sam ih pročitao, dakle itekako može služiti za državnu infrastrukturu i kaže može se služiti isključivo u privatne svrhe. Gospodo morate me prijaviti DORH-u jer ja sam to tumačenje Zakona o osobnoj iskaznici prekršio. Kako ja na žalost već 10 godina se koristim digitalnim potpisom, prije od FINA-e, sada od Certilie, a …/Govornik se ne razumije./… brendirati Hrvatski sabor kad smo davali obavijesti diplomatskim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu i stranim veleposlanstvima u Republici Hrvatskoj, da javimo skupini prijateljstva i koji je njihov sastav gospodo ja sam koristio privatni elektronski potpis. Dakle, ja sam htio dati digitalni dokument da se vidi da je Hrvatska digitalizirana i da u Hrvatskoj vrijedi digitalni potpis. Ja nisam znao da ga nisam smio koristiti, jer ga nisam koristio u privatne svrhe. Koristio sam ga kao predsjednik Odbora za međuparlamentarnu suradnju koja te dopise potpisuje. Da li mi je zbog toga trebao ovaj zakon? Nije. Ja tvrdim da meni ovaj zakon dopušta. Ako vi tvrdite suprotno onda zbilja ja moram na sud. Ali ako ja moram na sud, to onda morate potvrditi da zbilja ovaj zakon treba. Ja sam na to spreman, ja sam na to spreman. Dakle, ima jedna stvar. Kad mi govorimo o digitalnom dijelu, dakle nešto je vlasništvo Republike Hrvatske, dakle osobna iskaznica kao i buduća službena iskaznica i ono utvrđuje moj identitet ništa više, ništa više. Sustav je taj koji kad prepozna moj identitet može odlučiti o mnogo čemu hoće li mi to služiti u zdravstvene svrhe, privatne, hoće li mi to služiti u NIAS-u za dobivanje određenih dokumenata, ali isto tako me sustav može prepoznati kao državnog službenika za potpisivanje dokumenata pa i pečatiranje itd. da li kroz cloud, da li kroz ovo. Slušao sam pažljivo i kolegu Pavića iz prvog, u raspravi iz prvog čitanja vezano za čitače. Da, nisu potrebni čak ni čitači, nisu potrebni čak ni čitači. I još jedna stvar. Mi taj novac ipak možemo bolje utrošiti baš zato da unaprijedimo svoj sustav pogotovo u razmjeni baze podataka između raznih sustava. Gledajte mi smo čitače i kartice imali u prošlom stoljeću pogotovo banke su to davale za poslovne račune da bi mogao raditi transakcije. Danas to ne moraš, imaš mobitel. Dakle i također preko e-građanina moj potpis ne mora ići preko čitača kartica, nego isto tako može ići preko clouda. Dakle, mi sve to imamo, mi sve to imamo ali evo radi nekakvog liferanstva pa hajmo stavit te čitače, pa da si netko uzme neku proviziju, jer to je način na koji se valjda u Hrvatskoj na žalost funkcionira. Jer ja ne vidim drugog razloga nego generiranja novog liferanstva, zastupanje za stavljanje na snagu ovog zakona i to možda najvjerojatnije i sa novcima EU. Dakle, digitalizacija nije sama sebi svrha, jer ono što smo mi imali u digitalizaciji to se već pokazalo kao nedostatak hrvatske digitalizacije u 21. stoljeću. Naime, mi smo imali mirovinsko koje je imalo svoj sustav, poreznu koja je imala svoj sustav. Dakle, svatko je digitalizirao sebe i hendlao sebi svoja liferanstva sa sustavima koji međusobno nisu komunicirali, a sve pod brendom digitalizacije koja je služila da bude sama sebi svrha, koja je služila da bude sama sebi svrha. I to možete prodavati tu bozu onima da izvinete koji se u informatiku ne razumiju. Ali danas i malo dijete ima smartphone i malo dijete zna šta je elektronski identitet. A sada ću se malo i poigrati, pogotovo na, inspiriran dakle kako moj oko pitanja ulaza u zgradu u državnu službu. Imamo magnetnu karticu koju imamo, ali evo uzet ću svoj smartphone, ne. ja ću ga sad isključiti, dakle i samo ću ga upaliti i staviti svoj otisak prsta ovdje, vidite, svoj otisak prsta. Za to mi ne treba nikakva iskaznica. Tog trenutka moj mobitel zna da je moj, ja ga mogu dati kolegi Dreletu neka ga proba otvoriti sa otiskom. Ne, nema teorije. Tražit će ga pin, tražit će ga ovo, tražit će ga ono. Pazite druga stvar, bilo je govora isto tako o laptopu. Ja sad neću koristiti, unutra imam i zakone i svega živoga. Ja ću ga sad upaliti, ne? Dakle, ja neću ni prstić koristiti, neću ni prstić koristiti, evo ga on se sad pali, pazite obratite pažnju imam naočale, dakle i onda sam se ja išao igrati ratova s njim da vidim hoće on mene prepoznati da sam ja Erik Fabijanić, ne. Pa sam pustio bradu prepoznao me je, pa sam stavio naočale, naočale za vid prepoznao me je, skinem naočale obrijem se opet me prepozna. je ovdje kolega Salapić iz prvog čitanja ne bi ga prepoznao, ne bi ga prepoznao, to je elektronski identitet. Elektronski identitet nije vezan čak ni za osobnu iskaznicu. Nepotrebno je raditi službenu iskaznicu, pazite to je plastika, rekli smo da nećemo zagađivat ambijent plastikom, pa za napravit plastiku treba opet emisija CO2, trebamo za onaj dio u koji ide digitalni otisak, dakle onaj magnetizirani opet to su vrlo skupi, vrlo skupi ovaj pogotovo sad od rata Ukrajini materijali koji su još više otišli, otišli gore na cijeni. Ja vas lijepo apeliram sačuvajmo obraz ovog Hrvatskog sabora, povucimo to iz procedure prije nego što ide na glasanje jer onog trenutka kada to i ako doživi glasanje tog trenutka smo u biti priznali jedan drugome da jedan plus dva, jedan plus jedan nije jednako dva. I to je to. Evo prije slijedeće rasprave, pozdravimo učenike XIII. Gimnazije Zagreb koji su gore na galeriji.

Dobro, čut će zanimljivu raspravu. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, poštovane zastupnice Ružice Vukovac. Poštovani predsjedavajući, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege, dakle Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva predlaže uvođenje službene iskaznice za zaposlenike državnih tijela u vidu u vidu elektroničke odnosno digitalne kartice kao javne isprave koja bi sadržavala podatke o pojedinom zaposleniku državnoga tijela. Istovremeno navedena iskaznica koristit će se i za dokazivanje statusa zaposlenika državnog tijela, identifikaciju i registraciju pri ulasku u državno tijelo za evidenciju radnoga vremena. Cilj je da se uspostavom ove platforme omogući elektroničko potpisivanje i pečatiranje raznih dokumenata. Ova platforma uspostavit će se kao zajednički dijeljeni servis državne uprave. uprave. Sustav će biti dizajniran na način da omogući jednostavno korištenje platformom od strane drugih elektroničkih usluga koja državna tijela pružaju svojim korisnicima koje će biti nadograđene modulom za potpisivanje odnosno pečatiranje. U sklopu ovog projekta potrebno je pribaviti odgovarajuće digitalne certifikate za potrebe državnih tijela. Projektom uspostava platforme s elektroničkim uslugama pribavit će se između ostalog tisuća službenih iskaznica koje imaju multifunkcionalno obilježje odnosno svaka iskaznica sadrži identifikacijski certifikat za certifikat odnosno za kvalificirani elektronički potpis. Ovim zakonskim rješenjem propisuje se sadržaj propisanog obrasca službene iskaznice, nadležnost za obavljanje poslova registracije sa svrhom izdavanja službenih iskaznica, provođenje postupaka izdavanja izrade službenih iskaznica, zlouporabu, rokove važenja i dužnost poništavanja službene iskaznice te prekršajnu odgovornost službenika. Poslove registracije sa svrhom izdavanja službenih iskaznica za zaposlenike državnih tijela i uručenje službene iskaznice zaposlenicima obavljat će registracijski ured u državnim tijelima dok će iznimno za zaposlenike pravosudnih tijela te poslove obavljati registracijski ured tijela državne uprave nadležnog za pravosudna tijela. Također zadaća je registracijskih ureda i da vode evidencije o izdanim službenim iskaznicama. Postupak izrade službene iskaznice utvrđuje se na način da je zaposlenik državnog tijela za kojeg se podnosi zahtjev za izdavanje službene iskaznice dužan s pružateljem usluga povjerenja sklopiti ugovor o pružanju usluga certificiranja kojim se kojim se utvrđuju prava i obveze ugovornih strana. Obveza je pružatelja usluge povjerenja da uspostavi odgovarajuće mrežno mjesto za upravljanje poslovima vezanim uz službene iskaznice, osigurava sadržaje i servise vezane za korištenje službeničke iskaznice djeluje u statusu kvalificiranog pružatelja usluga povjerenja te provodi integraciju u e-sustav sukladno propisima o državnoj informacijskoj infrastrukturi. Uzevši u obzir sve navedeno smatram da se javnost s razlogom pita je li ovo još jedan način u niz načina bujanja birokracije u Hrvata. Da pojednostavim. Znači službena iskaznica koristi se kao sredstvo elektroničke identifikacije i autentikacije radi pristupa elektroničkim uslugama za aktivaciju drugih autentikacijskih ili potpisnih sredstava te za potpisivanje akata za koje je korisnik službene iskaznice ovlašten. Također, ova iskaznica može služiti za fizičku identifikaciju i bezkontaktnu primjenu radi registracije ulaska u prostorije državnog tijela i u druge svrhe propisane posebnim posebnim propisima. I mogu se složiti da je riječ o dodatnoj birokratizaciji ionako već previše birokratizirane hrvatske birokracije. Konačni prijedlog zakona svjedoči o tome primjerice kada se u Članku 5. detaljno bavi time kakav mora biti formular za izdavanje ove iskaznice. Pa se onda nabraja obrazac službene iskaznice na prednjoj strni sadržava grb RH, naziv RH, naziv službena iskaznica, prostor za upis prezimena i imena, datuma izdavanja, broja iskaznice, podataka za strojno čitanje QR kod dakle, zatim elektronički kontaktni čip i elektroničko beskontaktni čip, sve se ovo navodi u Članku 5. stavku 2. U stavku 4. određeno je dakle iznimno od stavka 2. i 3. ovog članka obrazac službene iskaznice može imati i drugačiji izgled odnosno sadržaj samo ako je posebnim zakonom ili podzakonskim propisom drugačije određeno. Dakle, ne treba biti iznenađen različitim verzijama iako se detaljno propisuje kakav obrazac mora biti. Logično se onda nameće pitanje je li u visoko umreženom sustavu kakvog danas posjedujemo uopće potrebno imati bilo kakve službeničke i kartice osobito ovakve koje zahtijevaju zaseban i poseban zakona. Unazad gotovo 10 godina sve osobne iskaznice dolaze s ugrađenim certifikatima i svaki službenik koji mu je potrebna bilo kakva autentifikacija, trebao bi je obaviti i svojom osobnom osobnom iskaznicom, koja se potom korištenjem aplikacijom usporedi sa službenom evidencijom koristeći OIB i većina građana je smatrala da bi to trebalo biti dovoljno. Smatram kako ne postoji tehnički razlog zbog kojeg bi ovakva kartica morala postojati, a da je ne možemo riješiti već postojećim rješenjem koje posjeduje gotovo svaki građanin ove zemlje, a uskoro baš svaki kada sve stare osobne iskaznice budu zamijenjene. Donošenjem Zakona o osobnoj iskaznici bilo je govora o tome da što će se sve izradom novih specijaliziranih iskaznica omogućiti, no sada to ipak pada u zaborav. Ova službenička kartica je sasvim nepotrebna, trošak je nepotreban i jedino što će se njome postići je da će desetine tisuća službenika vrlo vjerojatno mahati njima u pokušaju da se proguraju negdje preko reda, negdje ostvare neko pravo koje im ne pripada ili izbjegnu primjerice, plaćanje prometnih ili drugih kazni temeljem samog svog službeničkog habitusa. Vrijedi napomenuti da neke institucije već imaju svoje posebne iskaznice za zaposlene poput samog MORH-a stoga će ovo biti samo dupliranje onoga što već postoji. Zakon predviđa i mogućnost zloupotrebe službene iskaznice i predviđa kažnjavanje, dakle zloupotrebom službene iskaznice smatra se korištenje službene iskaznice u privatne svrhe predstavljajući privatnu radnju kao službenu radnju ili za predstavljanje odnosno postupanje korisnika službene iskaznice u službenom svojstvu za koje nije ovlašten, navodi se u čl. 9 da bi se onda u čl. 12 definirala kazna od 10 do 60 eura, no pravo je pitanje tko će to sve kontrolirati. S razlogom se postavlja i pitanje već kod prvog čitanja, troši li se donošenjem ovog Zakona bespotrebno novih 5,8 milijuna kuna. Zahvaljujem. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a, poštovane zastupnice Anamarije Blažević. Hvala. Dakle Konačnim prijedlogom Zakon o službenoj iskaznici predlaže se uvođenje službenih iskaznica u vidu javne isprave koja će se koristiti za elektroničku identifikaciju i autentifikaciju, odnosno to je kartica sa elektroničkim identitetom i elektroničkim kvalificiranim potpisom te omogućenom beskontaktnom komunikacijom, a mora sadržavati i oznake državnog tijela koja je tu karticu i pribavila. Ona u stvari stvara preduvjete za informatizaciju i digitalizaciju identiteta službenika neke državne službe i prvenstveno se koristi za rad u državnim tijelima kao jedno multifunkcionalno sredstvo rada. Čuli smo, koristit će se za evidenciju radnog vremena, korištenje drugih nekakvih beskontaktnih sustava, sigurni identifikaciju prilikom pristupa računalu, informacijskim sustavima i sl., ali isto tako, moći će se koristiti i za dokazivanje službenog statusa i statusa namještenika, ali i elektroničkog identiteta. Također, što je važno napomenuti, službenom iskaznicom bit će omogućeno korištenje udaljenih elektroničkih potpisa, npr. putem mobilnih uređaja, što je sigurno dobro za rad na terenu, a to se predlaže čl. 8 st. 5 ovog prijedloga Zakona o službenoj iskaznici. Smatram da se time postiže povećanje efikasnosti rada, ali isto naravno, veća sigurnost i pouzdanost u razmjeni dokumenata elektroničkim putem. Isto tako, tu će doći do izravnih smanjenja troškova uredskog poslovanja, ali i vremenskog smanjenja poslovnog procesa. Službena iskaznica će se moći oduzeti odnosno registracijski ured će poništiti službenu iskaznicu i opozvati certifikate zaposleniku državnog tijela u slučajevima koji su taksativno navedeni u čl. 11, a jedan od razloga je i slučaj zlouporabe, tako da otklanjamo i tu sumnju da će službenici moći zloupotrijebiti službenu iskaznicu, odnosno u slučaju tom više neće ju koristiti odnosno bit će opozvani certifikati. Cilj predmetnog prijedloga zakona, a to je u skladu s razvojem informatičkog sustava i digitalizacijom usluga tijela državne uprave je da se zaposlenicima državnih tijela, to su državni i pravosudni dužnosnici te državni službenici i namještenici omogući jednostavniji i brži pristup različitim bazama podataka i aplikacijama koje koriste za obavljanje poslova, ali i važan elektronički potpis akta. Istovremeno, ta službena iskaznica može se koristiti za dokazivanje statusa zaposlenika nekog državnog tijela za identifikaciju, čuli smo u nabrajanju, možda manje važno, ali sigurno ima značaj registraciju pri ulasku u državno tijelo te za evidenciju radnog vremena. Dosadašnje službene iskaznice zaposlenika državnih tijela koje se izdaju u skladu s posebnim propisima, kao što su npr. iskaznice ili propusnice policijskih službenika, službenika Državnog inspektorata, inspektora i ostalo, moći se koristiti i dalje u skladu s tim propisima i neće biti time i potrebe za dupliciranjem iskaznica dok službene propusnice zaposlenika Ministarstva unutarnjih poslova i identifikacijske iskaznice i identifikacijske vojne iskaznice zaposlenika MORH-a i Oružanih snaga, važi do isteka trajanja certifikata koji oni sadrže. Ovaj Zakon primjenjuje se na državna tijela, s tim da su od obveze primjene zakona izuzeta određena državna tijela koja su i nabrojana u prijedlogu ovog Zakona. Važno je spomenuti da Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva korisnik je projekta pod nazivom uspostava platforme sa elektroničkim uslugama za .../Govornik se kojim će doprinjeti povećanju učinkovitosti komunikacije unutar sustava državne uprave, te o načinu pružanja elektroničkih usluga i njihovoj interakciji s građanima i poslovnim subjektima kao korisnicima javnih usluga. projektom će se razviti i uspostaviti platforma sa elektroničkim uslugama za proces elektroničnog i mobilnog potpisivanja, elektroničnog i mobilnog pečatiranja, te provjeru valjanosti elektroničnog potpisa odnosno pečata koji će se koristiti u elektroničkim javnim uslugama i biti dostupni sudionicima u okviru elektroničkog poslovanja državnih tijela. Cilj je da se uspostavom ove platforme omogući elektroničko potpisivanje i pečatiranje raznih dokumenata. Ova platforma uspostavit će se kao zajednički dijeljeni servis državne uprave. Sustav će biti dizajniran na način da omogući jednostavno korištenje platformom od strane drugih elektroničkih usluga koja državna tijela pružaju svojim korisnicima koje će biti nadograđene modulom za potpisivanje odnosno pečatiranje. U sklopu ovog projekta potrebno je pribaviti odgovarajuće digitalne certifikate za potrebe državnih tijela. Ono što je neophodno i što želimo postići digitalizacijom sustava je sigurno brži i učinkoviti sustav, a primjenom ovog zakona smatram da će se pojednostavniti, da će se ubrzati postupci koji se provode pred državnim tijelima zbog jednostavnijeg pristupa različitim bazama podataka i aplikacijama koje zaposlenici državnih tijela koriste za obavljanje poslova te korištenje elektroničkog potpisa akta te time stvoriti preduvjeti i pretpostavke za učinkovitiji i sigurniji rad državnih tijela u digitalnom okruženju. U interesu je naših građana što jednostavnija, što brža komunikacija pred državnim tijelima. Što se tiče same tehničke provedbe zakona, zakonom se propisuje da postupak za izdavanje službene iskaznice zaposlenika pokreće pokreće državno tijelo putem nadležnog registracijskog ureda po stupanju na dužnost odnosno početkom rada zaposlenika u nekom od nabrojanih zakonom državnih tijela. Isti taj registracijski ured obavlja poslove obrade zahtjeva za izdavanje iskaznice te vođenje evidencije o izdanim službenim iskaznicama. Stupanjem na snagu ovog zakona još jednom ponavljam pojednostavnit će se i u brzati postupci koji se provode pred državnim tijelima, službena iskaznica će službenicima omogućiti komunikaciju s građanima na jednostavan, siguran, ali i brži način. Klub HDZ-a će zbog svih tih razloga podržati Konačni prijedlog Zakona o službenim iskaznicama. Poštovani predsjedavajući. Kolegica je iznijela pogrešne podatke i netočne podatke, vjerojatno namjerno pokušavajući obmanuti javnost. Naime, ovdje se ne radi da će se nešto uspostaviti, znači sustav autentikacije i identifikacije i autorizacije u RH već postoji dugi niz godina i svi ga koristimo. Svi koji su se ikada javili u sustav građana e-Građani su se prijavili preko NIAS-a Nacionalnog identifikacijskog i autorizacijskog sustava, prema tome to postoji i nema potrebe da se ponovo … da se troši ponovo sedam milijuna kuna. **Sanader, Ante (HDZ)** Dobro, vi ste ovo iskoristili kao repliku dobivate opomenu. U ime Kluba zastupnika SDP-a poštovani Arsen Bauk. Poštovane kolegice i kolege. Prvo posebno mi je zadovoljstvo pričati ispred pred natprosječno punom sabornicom. Mi nažalost ne možemo podržati ovaj zakon jer ga smatramo nekompletnim i neživotnim. Naime, ovaj zakon govori o službenoj iskaznici, ali u njemu se nijednom riječju ne spominje najvažnija iskaznica koja trenutno u RH, a to je članska iskaznica HDZ-a, dakle bez toga ovaj zakon je nekompletan. Stoga bi zahtijevalo dvije intervencije u ovaj zakon i to u čl. 4. st. 5. umjesto službenika umjesto službene iskaznice može se koristiti članska iskaznica HDZ-a i čl. 3. st. 8. da se udaljen, a kvalificirani elektronički potpis smatra i kada visoki dužnosnik HDZ-a za tebe pošalje poruku onda bi ovaj zakon bio životan. Što se tiče možda kampanje koja bi bila da prati ovaj zakon i uvođenje iskaznice, pada mi na pamet jedna pjesma, a to je sigurno ćete prepoznati jedina prava, jedina prava bila je samo ona koja se dobije kad se učlaniš u HDZ kad ti je duša puna snova. Zahvaljujem.

HDZ-u govoreći o tome da fali neka iskaznica HDZ-a itd. Podsjetio bih ga na grad Zagreb na riječi njegovog predsjednika koji je rekao da ne može gradski odbor grada Zagreba biti prostor za zbrinjavanje svih kadrova SDP-a koji su ostali bez funkcija. Znači spomenite i vlastitu iskaznicu Holding, Zagreb i sve ostalo. Dobro, ovo ste iskoristili kao repliku pa dobivate opomenu. Sljedeća povreda poslovnika poštovani Arsen Bauk. Molim vas. Kolega Borić, a kojigod članak da kažem dok vi pogledate koji je članak ja ću izgovorit šta imam, čl. 238. Kolega Borić je istaknuo jedan pozitivan primjer kada se preveniralo upravo to da članska iskaznica ne postane službena iskaznica. Prema tome, zahvaljujem kolega Boriću što ste to podsjetili, a podsjećam da smo i vi i ja prosvjedovali kad su nam uvodili otočne iskaznice jer smo smatrali da je nepotrebna, takva je i ova. Hvala.

dopustite zastupnici Orešković iznošenje rasprave, u protivnom, molim vas. Molim vas morat ćemo prekinuti.

Izvolite kolegice Orešković. Molim vas kolege,

kolege zastupnici ja ću početi i bit vrlo, vrlo, vrlo kratka. Nekako je cijela atmosfera daleko od teme dnevnog reda o kojoj ja sad trebam nešto govoriti uz nešto malo veću prisutnost medija. Dakle, digitalne iskaznice u javnoj upravi i kod državnih službenika koje bi trebale ući u bazu svih podataka i evidentirati digitalne potpise i sva čudesa koja se mogu provesti puno jednostavnijim rješenjima. Kaže se da je Središnji državni ured za digitalizaciju osmislio jedan fantastičan projekt kojim ćemo se mi kao društvo napokon digitalizirati i uključiti u 21. stoljeće. A s obzirom na atmosferu i na prisutnost medija ja ću spomenuti i podsjetiti kako izgleda digitalizacija Hrvatskog sabora sa dvije iskaznice koje ima svaki od saborskih zastupnika. S jednom iskaznicom evidentiramo svoju prisutnost u Hrvatskom saboru, navodno dolazak na svoje mjesto. Ako išta hrvatski građani znaju o radu saborskih zastupnika onda znaju da nas s ovom iskaznicom u ovim klupama naprosto nema osim na dan glasanja, a nažalost očito niti tada. No, to na stranu. Ova druga iskaznica koju sam ja danas isključila sa svog radnog mjesta privremeno trebala bi poslužiti da olakša digitalizaciju u procesima glasanja i drugih tehničkih pojedinosti koje su vezane za rad svakog zastupnika. Naša javnost to ne zna, ali prijave za svaku saborsku raspravu ne obavljaju se digitalnim putem iako bi to mogli učiniti putem toliko jednostavnih alata da mislim da ih mogu i studenti, pa čak niti studenti doslovno amateri, amateri digitalizacije osmisliti. Mi se prijavljujemo ovakvim papirićima, ovakvim papirićima. Molim nekoga od medija da posnimi ovu tamo jednu ploču na kojoj je valjda 50-ak ovakvih za sve različite točke dnevnog reda i meni doista nije jasno zar je to tako veliki trošak da se saborskim zastupnicima na temelju jedne od ove dvije digitalne iskaznice omogući da se prijavljujemo za rasprave digitalnim putem. A pored toga vidjet ćemo taj primjer i danas, možda zapravo ne danas, ali na prvoj slijedećoj točci dnevnog reda koja će pobuditi pažnju i potrebu za velikim brojem replika kad nas 50 istovremeno digne onu palicu replika ili ne znam povreda Poslovnika, ove službe koje ovdje sjede dužne su slobodnom procjenom procijeniti tko se od nas javio prvi i kojim redoslijedom za rasprave. I što se događa? Je li redoslijed replika pravilno i digitalno evidentiran? Nije. Preko čijih se leđa prelamaju koplja? Preko redova zaposlenika. Toliko o famoznoj digitalizaciji. Evo, kada bi barem Središnji državni ured osmislio takav neki projekt, a ne ovaj koji je zapravo alibi za zaradu već praktički dogovorenu trgovačkog društva AKD Zaštita, ja bi to možda mogla i podržati ovako ne. Ovaj zakon naš klub neće podržati. Hvala na pažnji.

hvala vam lijepa

Glasovalo je 130 zastupnica i zastupnika, 77 za, 5 suzdržanih, 48 protiv

kolega Brumnić, izvolite